Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.

че по правилника е предвидено в момента, в който има кворум, да открия заседанието. След това ще стане ясно при конкретните гласувания. Благодаря Ви, господин Божинов, седнете си на мястото. Програма за работата на Народното събрание за 28-30 юли 2010 г. 1. Изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка

Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. 4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. 5. Проект за решение за промени в състава на членовете на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 6. Второ четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване . 8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. 9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. 10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 11. Парламентарен контрол. Моля, гласувайте програмата за работа на Народното събрание от 28 до 30 юли 2010 г.

Прекратете гласуването! Гласували 69 народни представители: за 62,

По реда на чл. 43, ал. 3 в предвидения по правилника срок са постъпили три предложения за допълнително включване в програмата за тази пленарна седмица. Първите две са на народните представители Лъчезар Тошев – заявено на 23 юли 2010 г., и на народния представител Мартин Димитров – заявено на 27 юли 2010 г., с искане за включване в дневния ред на Народното събрание за седмицата 28-30 юли Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, № 054-01-25, внесен от Лъчезар Тошев на 25 март 2010 г. В предложението искането е конкретизирано като т. 1 от дневния ред. господин Тошев, във връзка с вчерашното ни решение и току-що гласуваната програма с т. 1 – изслушване на вицепремиера. ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, тъй като до вчера до вчера не знаехме, че първа точка от дневния ред днес ще бъде изслушването на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветанов, второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица да бъде втора точка от нашия дневен ред. Благодаря. Подлагам на гласуване предложението за включване като втора точка в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, с уточнението, което бе направено в пленарната зала от господин Тошев.

Постъпило е предложение от народния представител Мая Манолова от името на Парламентарната група на Коалиция за България като точка в дневния ред за тази седмица да бъде включен проект на Доклад на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и правилника при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и поправка на същия закон в следващия брой на „Държавен вестник”, и решение към проекта на доклада. Заповядайте,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Анкетната комисия, която трябваше да изяснява случая със злополучната наркотична поправка, приключи своята работа на 13 юли 2010 г. На 13 юли беше внесен и докладът на комисията, заедно със съответен Проект за решение. Вече втора седмица управляващите отлагат включването на тази точка в дневния ред, като се създава впечатление, че се иска отлагането на разглеждането на този доклад, че се иска размиването във времето на този проблем – да се отложи, да се забрави, да се загуби интерес. Възниква въпросът: защо? Дали защото се притеснявате, че при разглеждането на доклада ще излязат наяве допълнителни скандални обстоятелства и замесени лица с тази наркопоправка, или защото разглеждането на този доклад не се вписва във фанфарната картина на отбелязването на годишнината от управлението на ГЕРБ? Дали защото очаквате, че този доклад може да се окаже една от лъжичките с катран в кацата с мед на иначе парадното отбелязване на първата година от управлението? Но нещата са такива, каквито са. Моето предложение е да опровергаете тези впечатления, като гласувате включването на разглеждането на доклада в седмичната ни програма като т. 5. Подлагам на гласуване предложението за включване като т. 5 в програмата ни за тази пленарна седмица на доклада на Временната анкетна комисия. Гласували

Съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 21 до 27 юли 2010 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители са Емил Делчев Димитров, Николай Тодоров Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по околната среда и водите. Законопроект за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстваща е Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители са Михаил Миков, Янаки Стоилов и Мая Манолова. Водеща е Комисията по правни въпроси.

Преминаваме към точка първа от приетата програма за настоящата пленарна седмица: ИЗСЛУШВАНЕ

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Поради широкия обществен интерес, възникнал

Подлагам на гласуване направеното предложение за пряко излъчване по Националната телевизия и Националното радио на т. 1 от дневния ред. Гласували

В рамките на 10 мин. вносителите, а това са господин Михаил Миков, Лютви Местан, Христо Бисеров и Ангел Найденов, могат да развият въпросите към вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, след което той отговаря, неограничен във времето. Следва възможност до двама народни представители от парламентарна група и един независим в рамките на 2 мин. да поставят допълнителни въпроси. отговаря след всички поставени допълнителни въпроси. От името на вносителите, господин Миков, имате думата.

Говорим за Бистрица, говорим за Варна, говорим за известния певец Красимир Аврамов и сега, последният случай – в Кърджали. Има и други случаи, които не са получили такава известност, но при тях също са нарушени съществени конституционни права при действията на служители на Министерството на вътрешните работи. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър, Конституцията дава специална защита както на личната свобода и на неприкосновеност, която е нарушена в този случай, така и на неприкосновеността на жилището. В чл. 33 изрично е прокламирано, че жилището е неприкосновено и без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него, освен в случаи, изрично посочени в закон. Тази защита е развита в Наказателния кодекс, където е предвидена тежка санкция за влизане в чуждо жилище като се употреби сила, заплашване, злоупотреба с власт и други квалификации, които няма да коментирам. Те не са съотносими към случая. Още по-тежко законодателят е определил наказателната отговорност до пет години тогава, когато това деяние е извършено нощем или от въоръжено лице, от две или повече лица. Именно това прави този случай изключително тревожен за обществото. Уважаеми господин министър, няма никакви основания да се смята, че този случай, добил широка обществена известност или нетърпимост, не е част от поредицата действия, които са продиктувани от едно поведение, от едно политическо говорене, от една политика, която се налага в последните месеци. И правилата, по които се провежда специфичната полицейска работа, трудно могат да ограничат служителите тогава, когато от тях се изисква поведение, несъответстващо не само на духа, но и на буквата на Конституцията. В случая на 23 юли – посочено е и в жалбата на пострадалата гражданка, разбира се, пострадалите лица личат няколко остри проблема, на които обществото трябва да получи ясен отговор. От този случай, който, както казах, не е първият случай, отчетен като грешка в кавички, възникват много въпроси: Кой е разпоредил и утвърдил такъв тип действия, след като е известно, че обикновено такива полицейски операции се провеждат до 10,00 ч. вечерта и след 6,00 ч. сутринта? За да има изключение от тази утвърдена в полицейската работа практика, трябва да има наистина доказана извънредност на случая.

за проникване на въоръжено лице. Така е у нас, така е и в Европа, така е и в немския закон, така е и във френския закон. Имало ли е досъдебно производство в този случай и дали съдът е разрешил това влизане? Дали е бил известен прокурорът, преди и след извършването на тези действия, за да се спази изискването на Конституцията за уведомяване след задържането на лицето в 24-часов срок? Това са все обективни въпроси, които очертават начина, поведението и усещането не на тези служители – аз съм далече от мисълта, че Народното събрание трябва да се занимава с дисциплинарната или друга отговорност на един или друг служител, но общата среда, в която се провеждат такъв тип действия. Защото борбата с престъпността е важен приоритет, но няма такава цел на държавата, която да обосновава повтарящи се случаи на флагрантно нарушаване на основни конституционни права. Защо цивилни служители са провеждали тази операция, след като е константна практика при такъв тип операции да участва и униформен служител, особено когато това става нощем? Защото усещането, в случая с тези хора, е било за абсолютно бандитско нападение, а не за полицейска операция. И слава Богу, аз не знам, че бившите служители на Министерството на вътрешните работи не са имали оръжие, и слава Богу, че ако са имали случайно, не са започнали неговата употреба, когато в тях е възникнало основателното съмнение за противоправно нападение в дома им. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа! От този случай излиза още един проблем, който освен на общественото внимание, трябва да е и на вниманието на Народното събрание облекчените възможности за прилагане и използване на специални разузнавателни средства. Защото от този случай – в медиите се разбра, че информацията, по която са действали служителите на Министерството на вътрешните работи, е събрана по този начин. Вие ще кажете дали това е вярно, или не. Разширеното използване на специални разузнавателни средства води до такива реакции понякога, когато работата се свежда до използване на специалните разузнавателни средства без проверка, елементарна проверка на нещо, което би могло да се направи при една по-добра организация и най-вече желание за уважение към закона. Уважаеми господин министър, аз се надявам, че Вие в изложението си ще хвърлите светлина върху всички тези въпроси. Много се надявам, че ще коментирате и евентуални мерки нормативни, административни, организационни, но не само свързани с отговорността на конкретните служители, защото това в случая е най-малкият въпрос. Благодаря ви. От името на Вносителите – разполагате с още 1 минута и 55 секунди.

Трябва да се оцени по достойнство готовността ви да провеждаме дебати по този изключително скандален случай в Кърджали – на упражнено полицейско насилие. Заслужава внимание и готовността ви тези дебати да се излъчват пряко по Националната телевизия. Така и трябва! Защото в българското общество има политически и обществен консенсус за решително противодействие на корупцията и престъпността. Бързам да направя уговорката, че този консенсус не е алиби за неправомерно поведение, за превишени права, за упражнено полицейско насилие върху невинни хора. Обратното. Тези прояви накърняват, бих казал дискредитират политиката за справяне с най-тежката социална язва – престъпността. Затова, уважаеми господин министър, очаквам от Вас да вземете отношение и по въпроса: какви са според Вас причините за зачестилите прояви на полицейско насилие? Ако това е индикация за процес на промяна на манталитета, който да се изразява в осмисляне на силовите структури като ценност, сами по себе си, то този процес трябва да бъде прекъснат навреме. Защото нито МВР е ценност като министерство само по себе си, нито силовите структури са ценност сами по себе си. Ценност е онова, което те са призвани да защитават – обществения ред,

Благодаря Ви. За отговор вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми депутати от опозицията! Аз ви благодаря за това, че вчера беше взето решение да бъда изслушан днес, защото вчера надали щях да кажа това, което ще кажа днес. Защото все пак не исках да преча на едно разследване, свързано с организирана престъпност, свързано с използването на момичета с цел сексуална експлоатация. Аз смятам, че за новото българско правителство, което го доказа в рамките на една година, показваме ясен политически подход и професионална подготвеност за борбата срещу организираната престъпност – самия факт и резултатите, които бяха изписани в доклада на Европейската комисия.

Нека да отправя една молба към всички вас! Когато има подобни полицейски операции, нека преди да бъда изслушан или преди да получите отговор на това какво се е случило, да не пускаме в публичното пространство нещо, което създава погрешна представа за правоохранителната система. Ще започна с хронологията на събитията за това, което се случи на 23-ти. Със заповед на министъра на вътрешните работи, във връзка с всичко това, което се случи през последните дни – от вчера беше изпратена група от Инспекторат, Криминална полиция и с ДОТО, които трябваше да извършат съответните действия, за да документираме всичко, което се е случило, за да мога днес аз да ви докладвам. На 18.05.2010 г. е постъпила оперативна информация в Областна дирекция на МВР – Кърджали, за занимаване със сводничество и използване на момичета с цел сексуална експлоатация от лицето Джем Мустафа. Джем Мустафа. Той е изтърпял наказание – осъждан е за 2 години и 6 месеца, като в края на 2009 г. е изтърпял своето наказание, излязъл е от затвора, като е съден за сводничество в минал период от време.

Тази информация постъпва през м. май и колегите започват да подготвят план за действие, за да видят дали това нещо е вярно. На 23-ти се докладва и се установява, че оперативната информация действително потвърждава съпричастността на Джем Мустафа към занимаването сводничество и осигуряване на проститутки за клиенти, които имат подобни желания. Това, което беше направено от изучаването, господин Миков, е, че всичко е ясно: кой къде е, кой какво прави и кой с какво се занимава. Основният обект ползва лек автомобил „Деу” като такси и така легализира своята търговска дейност. С таксито той осигурява момичетата и ги разкарва на съответните адреси. За тези си предстоящи действия полицията информира прокурор от районна прокуратура, изготвя се план за действие и започва реализацията. От 23 до 26 този месец трябва да приключи операцията. Следобед или в късния час, някъде около 20,00 ч. е проведен инструктаж със служителите, които ще участват в операцията и документирането на цялата престъпна дейност, като през целия период на тази проверка и вече образуваното досъдебно производство се използват и методите на специални разузнавателни средства. Това, което става ясно, е, че Джем осигурява проститутки за едни клиенти, които са в Момчилград. След това, прибирайки се към Кърджали, получава обаждане, при което му се поръчват две проститутки за приятели на един човек, а този човек е Карим Мустафа – всъщност синът на семейството, в което влязоха полицаите.

с регистрационен номер К, като Кърджали, К 0888 АВ, след което полицейските служители веднага извършват проверка в регистрите за собствеността на този автомобил и се установява, че този автомобил е собственост на Сабахатин Мустафов, всъщност – собственикът и на апартамента. В действията си колегите виждат, че проститутките и клиентите ги няма. Те влизат на адреса, като при влизането на адреса своевременно се представят, че това е специализирана полицейска операция, при което бившият служител, за който Вие казахте – Сабахатин Мустафов, не оказва абсолютно никаква съпротива, отваря вратата, защото вратата е метална и ако сте направили проверка, тя не е разбита, влизат вътре, поставят му се белезници, за да може да бъде осигурен допуск за влизане в адреса. Когато се влиза на адрес, ние винаги трябва да обезпечим и да прочистим терена, за да не постигнем това, което се случи в някои полицейски операции – полицаите стават стават жертва на действия, които предприемат престъпниците. Това, което мога да ви кажа, е, че след влизането в апартамента шума, който има в коридора, излизат комшии, на които им се обяснява, че това е полицейска операция. Колегите влизат и прочистват адреса. Има две лица – това е майката и един техен роднина, който идва на гости Всъщност с тях няма проблем, защото те са видими и няма никакви съпротивителни действия, които да са предприели към органите. В момента, в който тръгват към детската стая, виждат отворена врата, виждат женски силует и смятат, че може би момичетата са вътре. Затова просто влизат в стаята по малко по-бърз начин, за да могат да предотвратят и подобни действия. Оттам се получава и ударът на момичето от вратата, но това, което става след това при идването на Карим,

е уволнен от органите на МВР по дисциплинарен ред. Същият през лятото на 1991 г. на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево” е продал задграничния си паспорт на Нуроа Рашид,

Това, което мога да ви кажа, е, че при разпита, който е проведен с Кадир Мустафов, той казва, че е поръчал от основния обект обект две проститутки за негови приятели, които са на гости, и оттам вече отказва да напише това в писмените си обяснения. Колегите установяват двете лица, които са ползвали двете проститутки. Това са лицата, ще ги назова само по малки имена, Хасан и Джуней,

Джем по 30 лв. за половин час за услугите и всъщност Карим е човекът, който е подпомагал осъществяването на тази посредническа дейност за ползването на тези две момичета с цел сексуална експлоатация. Това, което мога да ви кажа, е, че Кадир Мустафов – синът на това семейство, аз съм убеден, че и самите родители не са запознати с детайлите по всичко това, което казвам днес пред вас, но съм длъжен да го кажа, защото все пак аз съм направил всичко възможно да се извиня лично на майката. Не вярвам, че майката Айсел Мустафова би се съгласила, ако е знаела какво извършва нейният син. Затова се обадих лично, за да изкажа своите извинения, защото това е задължение на министъра на вътрешните работи, когато се получи подобен случай.

В тази връзка в момента има досъдебно производство. Прокуратурата е тази, която ще прецени дали към Джем трябва да се търси наказателна отговорност за сводничество и дали лицето Кадир Мустафов е подпомагал осъществяването на тази престъпна дейност. Уважаеми колеги, аз смятам, че трафикът на момичета,

за разпространение на кокаин и момичета, които се използват с цел сексуална експлоатация. Трагичното и тревожното е, че едно от момичетата, които са задържани тази вечер, е на 16 години.

подобни действия, които по никакъв начин не кореспондират с това, за което вие днес ме питате. Искам да ви кажа, че ще продължим по противодействието и документирането на престъпна дейност, свързана със сводничество, трафик на хора, контрабанда и тежка организирана престъпност. Смятам, че това е наше право, а вие сте в правото си да ме изслушвате и да ме питате по всички въпроси, които ви интересуват. интересуват. Ако има някакви допълнителни въпроси, съм готов да ви отговоря. Тъй като имаше доста коментари във връзка с това, което се случи в Плевен, ако ми позволите, госпожо председател, искам все пак да говоря малко и по този случай, защото той предизвика обществен резонанс. Знаете, че преди няколко дни стана инцидент при изпълнение на служебните задължения на служители на Министерството на лице, което е с присъда 4 години и 6 месеца за въоръжен грабеж. Лицето Мариян трябваше да бъде задържано, е с влязла в сила присъда, но този човек е с 14 заявителски материала. материала. За тях той получава около 10 ефективни присъди, които изтърпява в затвора. март е освободен, а Ловешкият окръжен съд се произнася по присъдата му за 4 години и 6 месеца и с прокурорско постановление се възлага за неговото локализиране, задържане и привеждане в затвор.

престъпна дейност: изнасилване, хулиганство, въоръжени грабежи, при които е използвал и оръжие, и бухалки. Когато прави изнасилването, е бил непълнолетен и е приведен в Бойчиновци. Това, което мога да ви кажа, е, че по оперативни данни той, същият, докато излежавал последната си присъда, е изнасилил и един затворник в затвора. Естествено, че изнасиленият не е потърсил помощ, защото знае какво ще му се случи, ако бъде споделено всичко това, което е изтърпял. Същият този човек се е укривал, и то при получаване на информация и писмо, изпратено от Прокуратурата, че трябва да бъде приведен в затвора, за да излежи своята присъда. Когато колегите прибягват към неговото задържане, той се обръща към тях, прави движение с ръката и при неизпълнението на полицейско разпореждане е произведен изстрел, при който лицето е ранено, впоследствие е починало в болницата.

първо да изчакаме ако има компетентни органи, които извършват проверка, да я приключат, ако има досъдебни производства, да приключат или да са във фаза, вече доказваща съпричастността към престъпна дейност, която която определени лица правят и полицията работи. Това, което сигурно ще възникне като допълнително питане - може би господин Румен Овчаров днес или Корнелия Нинова ще бъдат недоволни

полицията трябва да бездейства и по никакъв начин не означава, че полицията трябва да бъде обругавана от българския парламент. Естествено там, където има превишаване на права, там, където има действия, които не съответстват на българското законодателство, уверявам ви, че ръководството на министерството, Инспекторатът на Министерството на вътрешните работи, „Вътрешна сигурност” на Министерството на вътрешните работи документира и министерството предприема адекватни действия както дисциплинарно, така също и за търсенето на наказателна отговорност за служители, прекрачили закона. Благодаря ви.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Господин вицепремиер, това, което сторихте във връзка с кърджалийския казус, е да се опитате да представите действията на полицията като противодействие на престъпна група. Ще припомня обаче, че обект на полицейско насилие е едно семейство. Обект на полицейско насилие не е въпросният Джем, когото посочихте за организатор на мрежа от проститутки и така нататък, и така нататък. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Обект на полицейско насилие е едно момиче, което в резултат на това полицейско насилие е със спукана глава. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин вицепремиер! Не чухме и дума като оценка за действията на полицаите, които са извършили това полицейско насилие. Не чухме и коментар доколко е вярно, че те са предложили подкуп на засегнатите лица, както е отразено в жалбата. Бихме искали да разберем какви действия ще предприемете срещу полицаите, които откровено са превишили правата си. Ширин не е престъпница, за да бъде обект на полицейско насилие и опитът Ви да представите действията на полицията с израза „влизат малко по-бързо”, извинете, е несериозен! От тази дискусия ще има реален резултат, ако Вие повторно вземете отношение по това като министър на вътрешните работи и вицепремиер

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер, започнахте отговора си с една впечатляваща квалификация за организирана престъпност сексуална експлоатация на жени. Това вероятно трябва да послужи като белег, че операцията в Кърджали, за която става дума, е сред тези, с които Вие се гордеете. Всъщност аз ще кажа, че тя ще остане с характеристиката за полицейско насилие. (Реплики от ГЕРБ.) Тази операция, господин Цветанов, не носи някои от колоритните имена, които са типични за онези близо 60 операции с гръмки имена. Това всъщност е една от разликите с други операции. Втората е, че за разлика от другите операции, в часовете или в дните непосредствено след операцията, нямаше информация. В други случаи ние сме свикнали да Ви виждаме в сутрешните блокове да казвате това, което днес – пет дни по-късно, казахте пред Народното събрание, или да чуем коментар най-малкото на говорителя на ОДП-то в радиоблоковете, или поне в късните часове да видим филмовата продукция на Пресцентъра.

Трябва да знаем, че при всички тези случаи през десетилетията управляващите, министрите на вътрешните работи бяха все от БСП, разбира се, с малки изключения. БСП държеше този ресор, това министерство и политическата вина е у БСП. В миналия мандат, ако се върнем четири години назад, това бяха полицейски насилия срещу зърнопроизводители, срещу млекопроизводители, срещу български миньори. Спомням си драстичния случай, който потресе цяла България, когато кръвта на български миньор

което си мислеха от БСП да направят – да Ви разпъват на кръст, господин министър, което явно се вижда, че не се случва и нещата се обръщат срещу БСП. Тук ще видим и бити български политици, български евродепутат – Димитър Стоянов, господин министър – с 38 рани!

Господин Великов има думата. Още преди изборите Вие, господин Цветанов, обещавахте на българското общество да няма шумни акции, които тогава се извършваха от службите – че службите трябва да работят по-тихо, по-внимателно, да се работи така, че българските граждани да не ги забелязват, но да си вършат своята работа. Сега в момента не мога да разбера колко време Вие отнемате и отделяте от времето да седите на работното си място, вместо да обикаляте от медия в медия, където да обяснявате акции – шумно прокламирани в българското общество. Как намирате време да мотивирате служителите на МВР, за да могат да извършват качествено и професионално своите задължения? Когато във Вътрешната комисия поставихме въпроса за Стратегия за националната сигурност, там беше визирана заповед на министър-председателя, с която той Ви е оторизирал в работна група да изработите тази стратегия. Стратегията е жизнено важна за сектора „Сигурност”, за който в момента Вие отговаряте. Не смятате ли, че е крайно време да бъде внесен нов Закон за МВР, който да регламентира както задълженията на редовите полицаи, така и отговорностите, които носят по време на такива акции, когато са пострадали невинни граждани? Това не е първият и единствен случай, в който са пострадали

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Въпросът има много по-дълбоко измерение, защото е важна границата между това какъв е капацитетът на вътрешния министър и неговото министерство едновременно да се бори ефективно с организираната престъпност и да постига резултати, и да гарантира спазването на правата на българските граждани – това е дълбокият въпрос. Благодаря на министър Цветанов, че даде допълнителна информация и това потвърждава тезата. тезата. Уважаеми колеги, въпросът е: когато органите изпълняват своите действия, защо не са задържани проститутките, защо не е задържан сводникът, а са задържани други лица. Влизано е на място, където няма никой,

Тук политическата теза, която трябва да обедини всички, без разлика на техните политически пристрастия, е много ясна: готови ли сме – за това ни моли и министър Цветанов – да не даваме информацията напред, преди да знаем фактите?

Благодаря, госпожо председател. Господин министър, господин вицепремиер! Започнахте Вашия отговор със самооценка за високата професионална подготвеност в борбата с организираната престъпност, която самооценка вече изтече в медиите. Този случай обаче е ярък пример за липса на професионална подготвеност. Надявам се, че няма да отречете това обстоятелство, при положение че четирима невинни български граждани, нямащи никакво отношение, ...така и по местонахождение, към разследвания от вашите органи случай. Проблемът обаче има и друго измерение, има второ ниво на непрофесионализъм или прикриване на непрофесионални действия. Второто ниво е обстоятелството, че съответните органи на място не са започнали незабавна проверка по този случай. Както знаете, Законът за МВР задължава органите, които извършват специална операция, след като я извършат веднага да изготвят доклад.

Ако те не са го направили, са извършили още по-тежко нарушение. Ако такива нарушения са били извършвани, защо трябваше да дойде ден вторник, вчера, Вие да изпратите, както сам казахте, специална група, която да разследва?! Въпросът, който поставям, е, че в Министерството на вътрешните работи

уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В реалното пространство в този случай, който се разглежда, има две хипотези. Първата е за отговорността и вината. Министърът понесе отговорността – виновни са служителите. Той каза, че след съответните проверки те ще си получат това, което им се полага за това, което са сгрешили. И с това тази хипотеза се изчерпва. Втората хипотеза е, че тази Полиция, която е направила това, което министърът сега управлява, не я е създал този министър. Той не я е структурирал, не я е възпитавал. Двадесет години тази милиция беше структурирана и възпитавана да не работи в полза на гражданите, а в полза на престъпниците. И изведнъж, как да се обърне така страницата и как за една година господин министърът да направи така, че тази Полиция да работи перфектно и да спазва всички правила, които обществото й е задало? Как да стане тази работа? Аз мисля, че от този случай да се направи цял политически дебат в определен смисъл на думата, представлява цинизъм. Когато ние направихме дебат за случая на автомагистрала „Тракия”, когато удариха колата на Волен Сидеров и го обявиха, че той е виновен в политическо престъпление, тук БСП, тройната коалиция покани тези, които удариха Волен Сидеров, които всъщност бяха престъпили закона. Председателят на парламента ги прие в кабинета си като почетни гости, а ние, като излязохме тук с Берон да обясняваме, че това е „лов на вещици”, ни освиркаха, одюдюкаха и ни оставиха да си седнем. Тогава къде бяха да излязат, да се възмутят от политическа репресия? (Реплики от КБ.) Не ми обяснявай нищо! Всичко това беше едно юдене. Не ви е срам! Заповядайте, господин Велчев. разрез на това, което винаги се прави, че първо се прави изложението и се задава въпрос, аз първо ще задам въпрос и тогава ще обясня защо. Въпросът ми, господин министър на вътрешните работи, е за тази една година

и може ли такъв политически чадър да се осъществява от опозицията? Защо питам? Защото границата между изразена загриженост за демокрацията и политически чадър е много тънка и на моменти се размива като понятието „лобизъм”. По този начин вие, задавайки тези въпроси, не оказвате ли натиск на министъра на вътрешните работи и на самите служители да не си вършат работата, след като е повече от ясно, че в този дом живеят хора с криминално досие? И кога да влязат в този дом, когато става дума за проститутки? Те на обед ли се поръчват или след 10 ч.? Или през нощта? Кога да влязат, за да ги заловят?

Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Дебатът, който под формата на изслушване провеждаме днес, е много значим за цялото ни общество,

а това не може да бъде постигнато без органите на реда, съобразно техните правила и норми, да извършват своята работа.

е възможно да се случват и грешки, за които вицепремиерът и министър на вътрешните работи има доблестта да се изправи и да поднесе публично извинението си на пострадалите. Но, господин Цветанов,

за изпълнение на показателите и препоръките, които имаме в доклада, трябва да се случи по най-бързия начин. Моят конкретен въпрос към Вас е да споделите с народните представители какви мерки конкретно се предвиждат по линия на Министерството на вътрешните работи, заедно с Прокуратурата и съдебните власти, за по-нататъшно обучение, квалификация и поддържане нивото на служителите в МВР на високо професионално равнище.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Аз съм убеден, че в обществото винаги ще има подобни дебати след полицейските операции, които се правят – било то с положителен резултат, било то някъде с политически оттенък. Но нека все пак да се придържаме към едни нормални етични норми и все пак да ви повторя, че по всичко, което е прекрачване на закона от служители на Министерството на вътрешните работи, се извършват съответните проверки от дирекция „Инспекторат”, от дирекция „Вътрешна сигурност” на Министерството на вътрешните работи и сме безкомпромисни навсякъде, където има нарушаване на тези права. Това, което може би провокира повече дебат за тази операция, господин Найденов – това е рутинна полицейска операция, която няма кодово наименование. Такива полицейски операции се провеждат ежедневно на територията на цялата страна, за разлика от периода, в който вашето правителство управляваше. И това, което мога да Ви кажа, е, че ние не обръщаме сериозно внимание на подобен род операции, защото те са част от ежедневието на министерството. Обръщаме по-сериозно внимание на операции, които са свързани с тежката организирана престъпност и са всичко това, което сме изброявали през последните месеци и тези наименования на тези операции, за които мога да кажа днес, една година, след като съм министър на вътрешните работи, че те бяха изцяло насочени само и единствено в интерес на държавата, за промяна на облика на страната ни пред европейските институции и пред гражданското общество, които повярваха, че МВР може да работи ефективно в борбата срещу организираната престъпност. Разбира се, че ще има много тълкувания по това дали са правилни или не, защото все пак човек, който е в тежката организирана престъпност, Вие имахте политическа воля да бъде назначен като съветник на кабинета на председателя на Държавната агенция „Национална сигурност”. Аз разбирам, че Вие ще бъдете несъгласни, защото Алексей Петров беше може би част от това, което беше ваша политика или на други депутати, които днес са независими. Това, което мога да ви кажа, е, че сигурно ще бъдете недоволни от това, че Петър сумиста беше задържан – той е предложен от депутат от Българската социалистическа партия за съветник на Комисията за младежта и спорта.

провокирахте този дебат, защото може би едно от лицата, което стана съпричастно към всичко това, което се случва, е Кадир Мустафов, който е председател на младежкото движение за права и свободи. Разбрах това в последствие. И аз мисля, че в момента, в който уважаваният депутат Ремзи Осман се обади на парламентарната секретарка на министъра на вътрешните работи, работи, аз веднага направих среща, в първия удобен момент. Нали така? Вие бяхте в моя кабинет и коментирахме темата, защото знаех, че Вие сте близък до семейството и затова просто сте загрижен. На мен ми се обади Вежди Рашидов, обади ми се Цвета Карайончева, защото всички се интересуват, защото това вече набираше една политическа говорилня, която се образуваше в Кърджали. Това, което не съм направил, както ме обвинявате, че ходя в студията и коментирам за последните полицейски операции, защото не смятам, че всяка една рутинна полицейска операция трябва да бъде обявявана по този начин. И когато няма достатъчно интерес за нея, не смятам, че тя би могла да предизвика и реална оценка за дейността на министерствата. Тук говорим за тежката организирана престъпност. И това, което мога да ви кажа, е, че вие всъщност бяхте част от тези, които захранвахте с информация организираната престъпност. Извеждам и подобна хипотеза. Защото министър-председателят на България господин Станишев не можа да съхрани едни документи, които са класифицирана информация (оживление и ръкопляскания от ГЕРБ), които бяха по теми, свързани с организираната престъпност и всичко, което можеше да бъде в услуга не на някой друг, а само на тези, които можеха да се възползват от подобна информация.

Аз не съм назначил процент служители в МВР. Назначени са служители, които са по конкурс и които по никакъв начин аз не знам дори кои са и какво е тяхното минало. Защото си има съответни компетентни дирекции, които се занимават с тази дейност. И, господин Миков, Вие като бивш министър на вътрешните работи, го знаете много добре. Но разберете, че когато се говори и когато се експлоатират в публичното пространство грешни тези, аз ви благодаря, че ме поканихте да бъда изслушан, защото смятам, че това трябва да бъде чуто от цялата българска общественост. И ви уверявам, че Министерството на вътрешните работи ще продължи да работи със същия ентусиазъм и съм дал пълна оперативна свобода на служителите от министерството, за да могат да си изпълняват професионалните задължения, спазвайки задължително законите на И понеже беше попитано дали тази операция е по съответния надлежен ред, аз ви казах – имаме първоначална оперативна информация за лицето Джем, че се занимава със сводничество и практикува това, което всъщност е правил преди да влезе в затвора.

Моля ви, запазете тишина и спокойствие. Господин министър, заповядайте, имате думата. Много ви моля за тишина и малко спокойствие. Това, което мога да ви кажа в потвърждение на това, което казах в първото си изказване – след тази информация, която е постъпила, колегите са започнали и са изработили план за действие, в който се установява, че лицето Джем се занимава с подобна сводническа дейност и на 23-и е проведено работно съвещание с представител от Районна прокуратура, където всичко, което се предприема по утвърдения план. Заповедта на директора, е съгласувана с Прокуратурата и под наблюдението на прокурор от Районна прокуратура. Няма нещо, което е извън това, което всъщност трябва да бъде за провеждането и реализирането на тази специализирана полицейска операция. Колеги, това, което беше зададено от депутат от РЗС или не сте чел Закона за МВР, или може би просто искате да говорите нещо, което би могло да Ви се даде като трибуна. Това, което мога да ви кажа е, казвам го сега, но съм го казвал и на представянето на дейността, една година откакто съм министър и работя с всички служители и ръководството на МВР Министерството на вътрешните работи се нуждаеше от една ясна визия за отпушване на системата. Това бяха първите законодателни промени, които бяха внесени в 41-то Народно събрание и бяха приети. смятам, че системата заработи добре, а и резултатите са удовлетворителни – поне това, което четем и от доклада на Европейската комисия. Естествено, че сектор „Сигурност и обществен ред” се нуждае от национална стратегия, защото последната е правена през 1998 г. Но това, което мога да ви уверя е това, което ще гарантираме и смятам, че ще бъда подкрепен и от Парламентарната група на ГЕРБ, защото тази тема съм дискутирал и с колегите – сектор „Сигурност и обществен ред” не се нуждае от емоции и не се нуждае от пореден експеримент, който да бъде прилаган към служителите и към системата за сигурност. Евентуалните законодателни които трябва да бъдат генерално променяни, трябва да бъдат на база приета стратегия, чието обсъждане тече от няколко месеца и се провеждат дебати и беседи с неправителствени организации, с университети, които имат подобни специалности, за да чуем и тяхното мнение, и наши Евроатлантически партньори. Търсим максималния политически консенсус, който да обедини всички парламентарно представени политически сили, да обедини гражданското общество и едва тогава да пристъпим към законодателство, в което да приемем че това, което се приеме като законодателство в изпълнение на тази национална стратегия, няма да бъде променяна философията в рамките на 10-15 години, независимо от това кой е министър на вътрешните работи и кой управлява Министерството на вътрешните работи. Това, което мога да ви кажа, е за последствията от това, което заварих. Вие не знам дали бяхте депутат в миналия парламент, но Вие всъщност бяхте част от тези, които правехте две диаметрално противоположни реформи в сектор „Сигурност”. И тези две диаметрално противоположни реформи доведоха до една допълнителна демотивация и усещането на служителите, че се прилага поредният експеримент за реформата на определения министър. Аз не искам да бъда такъв реформатор. Аз искам на база на политическия консенсус, на база обществения консенсус, да правим промените в сектор „Сигурност и обществен ред”. Това е най-важната институция, която гарантира сигурността, обществения ред, гарантира неспирането на европейските фондове на база корупционните практики и схеми, които бяха създадени от предишното управление, и спирането на еврофондовете, което стана в началото на мандата. Смятам, че за една година поне това е направено, което беше необходимо, за връщане сигурността и стабилността на региона и на страната, и връщане на доверието на евроатлантическите ни партньори. Това, в което мога да ви уверя, е, че това, което беше като препоръка в доклада, ние сме го взели като основателна критика, че трябва да продължи реформата при разследващите полицаи. И тук мога да кажа, че ние започнахме поредица от семинари, които са свързани с последните промени, които вие приехте, без естествено БСП и ДПС, за НК и НПК, които бяха аплодирани в Доклада на Европейската комисия. Това, в което мога да ви уверя, е, че за разлика от предишни години, когато сме имали златната възможност, господин Миков и господин Станишев, да се възползваме от оперативните програми, както по „Административен капацитет”, както по „Енергийна ефективност”, да ползваме парите на европейските фондове, както ги ползваха Министерството на образованието, Министерството на социалната всъщност ние бяхме лишени от тази възможност. В момента, с това, което предприе като политика, българското правителство, вече се включваме в тези оперативни програми и смятам, че с кандидатстването ни по тези програми, специално за „Административен капацитет” по ОПАК, ние ще можем да повишим допълнително квалификацията Месечно се провеждат семинари. Това е по определен график, който е даден и вчера е приет от Министерския съвет. Аз ви уверявам, че квалификацията на българските служители ще се повишава. на вътрешните работи ще бъдат същите, които са работили и при вас, които работят и при мен, които ще останат да работят и след мен. Не смятам, че трябва да имаме някакво крайно решение или политика, или говорене, което да бъде насочено срещу служителите от Аз искам да чуя от вас от тази трибуна: вие заставате ли твърдо и категорично зад професионалните действия на българските полицаи? (Шум и реплики тези действия? Заставате ли зад целите, които си поставя като приоритет Министерството на вътрешните работи – борбата срещу организираната престъпност и престъпността, било то и конвенционалната, което ми беше зададено като въпрос? Това, което искам също от вас да чуя, е дали одобрявате политиката на ръководството на Министерството на вътрешните работи за твърда политика към всички служители, които са корумпирани, които уронват престижа на професията и които превишават правата си при изпълнение на професионалните си задължения? Уверявам ви, че след като приключи проверката на Инспектората, ще бъде назначено, при изводите и препоръките, които ще ни бъдат дадени, и дисциплинарно производство. Това, което ви уверявам, е, че няма да прикрием нито един служител, който превишава правата си, но аз като министър на вътрешните работи ще застана твърдо зад действията на полицаите, докато не бъде доказана тяхната виновност или ще ги извадя от изпълнение на служебните им задължения. И ще ви дам пример с Пазарджик, когато беше започната операция спрямо ръководителя на Звеното за борба с организираната престъпност в Пазарджик. Аз не спрях тази реализация, но казах единствено към колегите да бъдем прецизни, защото в момента, в който стана ясно, че даден служител е виновен, аз ще взема позиция и ще бъде отстранен, и ще бъде уволнен. Но докато не приключи една проверка, едно дело, аз се въздържам от коментар за действията на полицаите, защото това ще означава, че имам политически уклон към действията на полицаите.

Аз смятам, че това, което изложих, и за това, за което бях извикан днес, надявам се, е повод всеки един от нас да направи равносметка на действията си и начина, по който говори от тази трибуна. Умолявам ви само, когато бъдат изслушвани дадени министри или когато има дебат по важна тема, нека да се придържаме и вие самите да давате тона за доброто поведение.

общоприети за българското общество. Доверието в парламента се вдига с личното поведение на българските депутати, както и с личното поведение на всички политици в България. Благодаря ви. С това приключи процедурата по изслушване, тоест приключи работата ни по т. 1. Преминаваме към точка втора от гласувания дневен ред, а именно: ВТОРО

Прякото предаване трябва да се спре без аз да нареждам. То е гласувано само за първа точка. Заповядайте, господин Бакалов.

по много важен законопроект. За всички български граждани, господин Мутафчиев, е важен този законопроект, защото той дава справедливост. Един закон винаги е справедлив, когато е гласуван и хората са уверени за това, че се решават въпросите, затова, много ви моля да се съсредоточим върху работата по законопроекта.

на 25.03.2010 г., приет на първо гласуване на 7.07.2010 г. Проект за второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

По § 1, чл. 1 има предложение на народния представител Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя предложението. § 1, т. 3 – също предложение на господин Лъчезар Тошев. Комисията подкрепя предложението по принцип. Има предложение от народните представители Ариф Агуш и Тунчер Кърджалиев: В § 1, чл. 1, т. 10 след думата „убити” да се добави „или ранени”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. § 1: „§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 думите „12 септември” се заменят с „9 септември”.

Моля народните представители да влязат в залата, защото кворумът е под въпрос, ако не влязат вътре.

Прекратете гласуването! Гласували 69 народни представители: за 62, против 6, въздържал се 1. Предложението е прието.

фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проекта „Техническа инфраструктура 2010-2013”, Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Заповядайте, госпожо Стоянова, да докладвате проекта за решение. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002 03 13, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2010 г. извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерския съвет. От името на вносителя От името на вносителя проектът за решение беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006) се предлага да се сключи горното споразумение за финансиране на проект “Техническа инфраструктура 2010-2013”. Съгласно споразумението българската държава ще получи 34 млн. 373 хил. евро заем за срок от 20 години, включително 5 години гратисен период. Заемополучателят ще заплаща невъзстановима такса ангажимент от 0,25% годишно върху неизплатената сума на заема; невъзстановима еднократна обща такса за управление, равняваща се на 1% от сумата на главницата на заема, и лихва с фиксиран лихвен процент, определен при ангажиране на заема. Основните цели на проекта за техническа инфраструктура са: 1. Да постигне съответствие с изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнение; 2. Да допринесе за приспособяване към изменението на климата и за подобряване условията на живот на населението в обхванатите от проекта райони; 3. Да се подсигури икономическата и туристическата инфраструктура срещу свлачища и наводнения, като по този начин се спомогне за развитието на икономиката и туризма на областите, в които ще се изпълняват проектите. Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща следните инвестиционни дейности: 1. Компонент 1 – обща стойност 54 млн. 724 хил. лв. за корекция на р. Русенски Лом.

8 млн. 855 хил. лв. за брегова защита и укрепване на свлачища при гр. Поморие. Общо инвестиционни разходи – 80 млн. 736 хил. лв. Реализирането на проекта осигурява защита на съществуващите градски части, на промишлени зони, както и на туристически съоръжения от наводнения, ерозии и свлачища. След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, при което членовете на комисията го подкрепиха единодушно с 18 гласа „за”. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на

Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Р

Благодаря, госпожо председател. „На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Проект за решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на споразумение между Република България и Банка Кредитанщал фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерския съвет. Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” ще подсигури икономическата и туристическа инфраструктура срещу свлачища и наводнения, като по този начин ще се спомогне за развитието на икономиката и туризма на областите, в които ще се изпълняват проектите. По Компонент 1, който е на обща стойност 54 млн. 724 хил. лв., е предвидено: корекция на р. Русенски Лом – създаване на съоръжения за предпазване от наводнения по протежение на около 3,4 км от реката в градската зона на Русе. По Компонент 2, който е на обща стойност 17 млн. 157 хил. лв., е предвидено: създаване на съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра. По Компонент 3, който е на обща стойност 8 млн. 855 хил. лв., е предвидено: брегозащита и укрепване на свлачища при гр. Поморие. Общата стойност на инвестиционните разходи е в размер на 80 млн. 736 хил.лв. Стойността на проекта е 85 млн. 189 хил. лв. или 43 млн. 556 хил. евро. 556 хил. евро. Предвижда се заемът от посочената банка да бъде 34 млн. 373 хил. евро за срок от 20 години, включително 5 години гратисен период, а съфинансирането от държавния бюджет – в размер на 17 млн. млн. 962 хил. лв. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение на Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщал фюр

г. Моля, гласувайте. Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма. Предложението е прието, а с това изчерпваме работата си по тази точка от дневния ред. Преди да дам почивка, едно съобщение: уважаеми колеги, международна изложба на карикатуристи от цял свят ще бъде открита в 11,00 ч. в Клуба на народния представител. Всички народни представители са поканени да присъстват. Половин час почивка. Продължаваме в 11,30